Predlog zakona o finansiranju lokalnih samouprava dovodi da se u Skupštini Republike Srbije otvori rasprava o funkcionisanju lokalne samouprave.

nas zanima budućnost funkcionisanja lokalnih uprava u Srbiji. Gospođo ministarka, Skupština Republike Srbije, lokalne uprave moraju u narednom vremenskom periodu da jasno definišu kako treba da funkcionišu lokalne uprave. Slušamo dva dana kako se govori o sukobljenom interesu republičkog budžeta i lokalnih budžeta i niko da kaže da je to cena koštanja opšte države. Republički budžet, opšti, je cena koštanja opšte države, to je jedno, ne postoji razlika. Kada imate fiskalni prihod na nivou države Srbije onda ti fiskalni prihodi imaju misiju da građani Srbije žive bolje.Svedoci smo poslednje dve godine da Vlada Republike Srbije iz republičkog budžeta finansira brojne projekte u osnovno obrazovanje, primarnu zdravstvenu zaštitu, putnu infrastrukturu na lokalu koja po vokaciji, zakonima treba da bude finansirana iz lokalne uprave.Dame i gospodo, kada Vlada Republike Srbije iz republičkog budžeta finansira, a koga finansira, gde završava taj novac. Naravno, u lokalnim budžetima. Fiskalni prihodi jesu jedinstvo, ali je i obaveza Vlade Srbije da lokalne uprave koje ne funkcionišu dobro finansira. To je jedinstvo i tačno je, poslednjih desetak godina, praktično deceniju, država Srbija se nalazi u velikom fiskalnom problemu. Opšta država je uvek u deficitu. Sva sreća poslednje dve godine imamo rast prihoda što se tiče republičkog budžeta imamo suficit.Srbija je uvek nekako trošila više nego što je zarađivala. Potreba za javnim rashodima bila je uvek velika. I, u pravu je Fiskalni savet kada kaže da je osnovni problem funkcionisanja opšte države i deficita koji tu imamo, problem lokalnih uprava. I, ne greši Fiskalni savet, ne greši Fiskalni savet, ne greši i kada kaže da sve one druge institucije koje su monopolisti, a koji svoj monopol vuku iz državne uprave, jesu problem funkcionisanja fiskalnog poretka države Srbije. Milton Fridman kaže da je najgori mogući monopol, državni monopol.Jesu u pravu i predstavnici lokalne uprave kada kažu da imaju problem sa funkcionisanjem. Problem sa funkcionisanjem lokalne uprave nastao je u trenutku kada je stepen zaduženosti toliki da ugrožava stepen likvidnosti u pojedinim ekstremnim slučajevima, insolventnost. Ali, ovaj zakon o kome danas raspravljamo ne tiče se i ne dovodi do popravljanja položaja lokalnih uprava, odnosno ne otežava ga zato što se radi o zakonu koju ne doprinosi povećanju fiskalnih obaveza građana Srbije. Ovo je fiskalno potpuno neutralan zakon.Dva dana, dame i gospodo, poštovani građani Srbije, slušamo raspravu o Zakonu o finansiranju lokalnih uprava. I da vas pitam, ministarka, da li ste čuli koliko iznosi iznos prihoda po osnovu zarada? 2015. i 2016. država Srbija ima rast prihoda, a ti prihodi su u visini od 120 milijardi dinara, odnosno 50 milijardi u visini čistih prihoda.Ovde ću da iskoristim podatke koje daje Fiskalni savet. U zadnjem izveštaju koji je dostavljen 5. septembra 2016. godine, na stranici 10, stranici 11. i 12. objašnjenje – govori se o rezultatima fiskalne konsolidacije države Srbije 149,5 milijardi su prihodi od poreza na dohodak građana. Evo, ja prvi danas to kažem. To kaže Fiskalni savet, toliko smo planirali, opšti javni rashodi za ovu fiskalnu godinu. Na stranici 11. i 12. Fiskalni savet kaže – Zato što je Vlada Srbije činila niz koraka koji se tiču direktnih stranih investicija, odnosno domaćih investicija, popravila investicionu klimu,

75% poreza na dohodak građana predstavljaju porezi na zarade; 80% poreza na zarade ide lokalnim upravama.Ja pitam sve zaštitnike funkcionisanja lokalnih uprava 2,75% prihoda odnosno 4,8 milijardi po osnovu povećanja poreza na zarade u 2016. fiskalnoj godini, kome je otišlo? Otišlo je lokalnim upravama, zahvaljujući funkcionisanju Vlade Republike Srbije. I to ne kaže ministar, ne kažu odbornici i poslanici SNS, ne kaže predsednik Vlade, kaže Fiskalni savet. Ne verujete Fiskalnom savetu? Međunarodnom monetarnom fondu? U redu.Novac koji je obezbeđen investicijama Vlade Srbije u stvari je otišao za funkcionisanje lokalnih uprava, povećanje nivoa zarada i to je sasvim normalno. Da nema Vlade Srbije, male opštine koje funkcionišu u Srbiji bile bi u strašno lošoj situaciji. Imate nebrojane male opštine koje iz svojih budžeta, zbog odliva stanovništva, male privredne aktivnosti, nisu u stanju da finansiraju potpuno funkcionisanje lokalne uprave. Da nema direktnih investicija, odnosno pomoći koje Vlada Srbije čini u grinfild i braunflid investicije, te male opštine danas ne bi funkcionisale. Da li je moguće zamisliti da mala opština može da doprinese i da privuče stotine i otvori nova radna mesta? Funkcionisanje lokalne zajednice uglavnom je vezano za zakone koji se donose u Republici Srbiji i propise koji se tiču lokalnih uprava.Gospođo ministarka, kako god da bude, Srbiji su potrebni novi reformski zakoni. Ovaj početak, bez novih sistemskih zakona koji su moderni, ništa novo svuda u svetu, Srbija ne može da ide dalje, sa zakonima koji se baziraju na razmišljanju i funkcionisanju iz 1946. godine, ma kakve ma kakve sistemske i male promene činili, pravili akademije, obučavali, mora da se donesu sistemski zakoni. Ti sistemski zakoni moraju da prođu i da krenu od ključnog pitanja, a ključno pitanje je danas za mene – gospođo ministarka, a šta nam rade lokalne uprave? Da li se bave sportom, da li finansiraju obrazovanje, čime se sve bave? Čujemo da finansiraju sindikate. Iako bi odgovor na ovo pitanje trebalo da bude prilično jednostavan, u temi sam, vrlo jednostavan, da mi u državi Srbiji znamo čime se bave lokalne samouprave, ja mislim da grešimo.Zbog takvog sistema koji mi danas imamo, jesu u pravu predsednici opština koji kažu da nisu u stanju da izmire i izvrše sve obaveze koje su nametnute odlukama republičke Skupštine i odlukama vrlo često lokalnih parlamenata koje su populističke, a koje nemaju izvore prihoda u fiskalnim prihodima. I jesu u pravu. Kao što jeste u pravu i Fiskalni savet kada kaže da je osnovni uzrok problema u funkcionisanju lokalnih uprava preveliki rashodi, pre svega rashodi za zaposlene.Ne može se promeniti funkcionisanje lokalne uprave i nećemo napraviti nikakav iskorak ako ne rešimo još jedno ključno pitanje, a to je pitanje dualnog odnosa, odnosno dvojne uloge koje imaju lokalne skupštine u funkcionisanju i u svom radu. Lokalne skupštine su vlasnici javnih, javno-komunalnih preduzeća, agencija. Istovremeno, lokalne skupštine primarno imaju funkciju da građanima sa svoje teritorije obezbede što bolje komunalne uslove. Građani glasajući poveravaju njima funkciju poveravanja poslova. I jeste u pravu, nije sporno, mnoge lokalne funkcije mogu da se urade i učine boljim saradnjom privatnog i državnog kapitala.Ali, gospođo ministarka, moramo da se vratimo normalnoj praksi i normalnim pravilima, koji kažu da je lokalna uprava, skupština, tu da poverava poslove onima koji najefikasnije i najekonomičnije rade, u interesima građana Srbije. Ko je vlasnik kapitala, ko pruža uslugu, da li je to mešovito preduzeće, preduzeće koje je u vlasništvu te skupštine ili privatni kapital, potpuno je nebitno u uslovima kada imate velike fiskalne i monetarne probleme.Moram da podsetim građane Srbije da nije ništa sporno da se Srbija i danas nalazi u teškoj i fiskalnoj i monetarnoj situaciji, ali je razlika zato što smo okrenuli trend i prvi put imamo fantastične fiskalne rezultate i fantastične monetarne rezultate, kao nikada u istoriji Srbije. E, u takvim teškim vremenskim uslovima, u teškim situacijama, neophodno je da se vodi računa o svakom fiskalnom dinaru. Svaki fiskalni dinar u ovako teškim vremenima treba da ide u suštini, iako ovim zakonom ne ide, onim upravama i onim sistemima koji imaju najveće poverenje građana Srbije. Danas je nesporno da najveće poverenje građani Srbije u vođenju fiskalne politike imaju u Vladu Republike Srbije.Potpuno Srbije.Potpuno se slažem, a i vi se slažete, da je proces decentralizacije neophodan da bi lokalne uprave mogle da funkcionišu bolje. Ali, nisam čuo danas da je neko iz lokalnih uprava, bivši predstavnici, rekao u procesu decentralizacije lokalnih uprava znate, vi branite jedan sistem, vi hoćete da ga decentralizujete, a ne govorite o decentralizaciji lokalnih uprava, koje su takođe u problemu. Da vas podsetim da Slovenija ima 211 opština, Hrvatska 429 opština i da je nesporan proces decentralizacije koji podrazumeva da odgovornost bude veća. Ali je nesporno takođe da sa procesom decentralizacije se jasno fokusira odgovornost do nivoa stečaja za loše funkcionisanje lokalnih uprava.Danas u Srbiji imate tržište gradova. To je pojam koji retko ko koristi. Imate tržište, na tržištu je konkurencija između gradova u privlačenju domaćih i stranih investitora i to je realna situacija. Imate gradove koji nude više i gradove koji nude manje i to je normalna situacija. Ali je pred nama izvesna situacija da će u narednom vremenskom periodu doći i do borbe za stanovništvo. Jer, ako nemate stanovništvo, onda nemate ni fiskalne prihode. Borba za stanovništvo će biti ključna borba između lokalnih uprava u narednom vremenskom periodu. Uslovi koje će pružati svojim građanima da otvaraju poslove, žive na toj teritoriji, razlikovaće dobre ili loše uprave.Bez sistema, glavne knjige, trezora, koji se i danas i merama Vlade Srbije vodi, kako po funkcionalnosti, ekonomičnosti, organizaciji, ali u poslednje dve godine i programski, ne možemo da govorimo o promenama u funkcionisanju lokalne uprave. Bez jasnih pravila koji definišu, a istovremeno kontrole koja kaže za šta se troše sredstva građana Srbije, nema promene i nema mehanizma koji će govoriti o kontroli trošenja sredstava.Moj predlog vam je da ne samo državni organi znaju koliko se i kada troši novac, već da informacije o funkcionisanju odnosno budžetskim isplatama, kako direktnih tako i indirektnih korisnika budžeta, budu dnevno dostupne građanima Srbije. Nije nikakav problem. Građani Srbije treba da znaju za šta se vrše plaćanja iz njihovih sredstava i mislim da je to neophodnost u vezi funkcionisanja lokalnih zajednica.Ovaj zakon je u stvari ključno pitanje između dva fiskalna subjekta, između republičke administracije i lokalnih administracija. I pošten da budem, građane Srbije u bilo kom gradu ne zanima kada imaju infrastrukturni problem ko je odgovoran za taj infrastrukturni problem. Možete da prebacujete odgovornost sa republičke Vlade na lokalnu vladu, ali kada građani jesu nezadovoljni, pa i u primeru koji ste vi naveli, država Srbija mora da reaguje.

Kao što smo menjali zakone o radu, kao što smo menjali zakone 2015. godine na početku pa tvrdili da ćemo 2018. godine doći u situaciju da nam spoljni dug pada, a već smo sada došli, kao što smo imali plan da bolji fiskalni rezultati stignu tek za tri godine, a stigli su za godinu i po dana.Gospođo ministarka, krenuli ste u jedan posao koji nije reformisan, možda zadnji deo srpskog društva i državne uprave, koji nije promenjen, nemojte da budete obeshrabreni.Za godinu, dve dana kad donesemo set novih zakona koji se tiču i fiskalnog funkcionisanja lokalnih uprava i nove teritorijalne organizacije i novog načina funkcionisanja, rezultati koji će stići, a stići će ako budete istrajni na modernizaciji lokalne uprave, biće zasluga vaša i vašeg tima.Srpska napredna stranka naravno da nema nikakav problem da podrži svaki zakon koji govori da je drugačije, jeste drugačije, ali smo zato tu da Srbija bude drugačija od one koju smo mi nasledili.

bilo je vrlo važno čuti, gospođo ministar, da ćete u glavni fokus u vašem radu u narednom periodu staviti na pitanje lokalne samouprave.Neću ništa novo reći ako kažem da je stanje u lokalnoj samoupravi izuzetno teško i prosto, možemo praviti analizu i možda je prilika ovde u ovoj diskusiji, debati, da vidimo šta su uzroci tog stanja i da vidimo kako posle saniranja tih problema koji su nastali, kako u narednom periodu načiniti ključan iskorak i ključne promene u lokalnoj samoupravi.Mnogo je zamagljeno toga bilo danas i juče u toku rasprave. Šta su pravi uzroci? Sticajem prilika, bio sam narodni poslanik u tom periodu i predsednik Odbora za lokalnu samoupravu, jako dobro znam kada je počeo period oduzimanja sredstava lokalnim samoupravama. To je period između 2008. i 2012. godine.Ključan udar na lokalne samouprave bio je smanjenje transfernih sredstava 2009. godine, oduzimanje 40% jasnih, fiksnih sredstava koji su bile odličnim zakonom iz 2006. godine definisani, bez ikakvog obrazloženja u uslovima vrlo teške ekonomske situacije.E, sada, posle oduzimanja sredstava, smanjenja transfernih sredstava, gde je bilo direktno kršenje zakona, lošom ekonomskom politikom došlo je do drastičnog pada nezaposlenosti sa 13% na 24% za nekoliko godina, i onda se političkim merama pokušavao taj problem rešiti 2011. godine. Šta su mogle lokalne samouprave, koje su dnevno gubile zaposlene, da dobiju povećanjem sa 40% na 80%, a u isto vreme ste im uzeli sredstva koja su dobijala na na osnovu nenamenskih transfera? To je bila katastrofalna odluka koja ništa lokalnim samoupravama nije donelo. Donela je direktan gubitak.S druge strane, donete su još neke odluke u tom periodu, govorim o odsustvu bilo kakvog strateškog prilaza lokalnim samoupravama, govorim o populizmu koji je tada vladao, o neznanju i odsustvu bilo kakvog razmišljanja kuda treba da ide lokalna samouprava.Vi ste u to vreme imali jednu potpuno netransparentnu politiku državne pomoći i subvencionisanja investicija koje je radila SIEPA. Mi uopšte ne znamo koji su bili kriterijumi, kako su pojedine lokalne samouprave dobijale sredstva, a zašto drugi nisu. Najsiromašniji nisu, oni koji spadaju u kategoriju najsiromašnijih opština.S druge strane, donet je zakon o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji, u kojoj je, gle čuda, izuzet čitav deo koji se tiče javnih preduzeća, gde su najavljena kažnjavanja. I šta se dešavalo? Navodno su neke lokalne samouprave smanjivale broj zaposlenih u delu koji se tiče opštinske uprave, ali su zato masovnim zapošljavanjem punili javna preduzeća.

isključivo po redosledu na lokalnoj listi i na kraju smo dobili vrlo loš prilaz kadrovskoj politici u lokalnoj samoupravi.E, sad pokušajte da zamisliti čitav ovaj niz mera, loših mera, loših političkih odluka koji je potpuno uništio pozitivne efekte zakona iz 2006. godine. To su uzroci stanja u koji su dovedene lokalne samouprave i to mora da se kaže. Tu je počelo urušavanje sistema lokalnih samouprava. E, sada je pitanje - šta u narednom periodu možemo da uradimo kad su svi pozitivni efekti zakona iz 2006. godine potpuno uklonjeni? Naravno, potrebna je ozbiljna reforma i potrebna je ozbiljna i zakonodavna reforma koja se tiče i političkog sistema u odnosu na položaj lokalnih samouprava, ali i načina funkcionisanja lokalnih samouprava.Video

za poreske napore, ili tako nešto se pojavilo.Znači, potrebno je promeniti, pošto su potpuno uništeni nenamenski transferi, potrebno je promeniti njihovu strukturu. Možda je potrebno promeniti i iznose koji se dele, pogotovo kada je u pitanju opšti transfer koji je imao najveći iznos i koji su dobijale lokalne samouprave. Da ne govorim o onom nenamenskom transferu koji je subvencionisan, o nenamenskom transferu koji je bio katastrofalan, gde uopšte nismo znali po kom kriterijumu je dodeljivano.S ako hoćemo ozbiljan pristup strateškom planiranju planiranju lokalnim samouprava, mora se insistirati na programskom budžetu. Programski budžet mora da se definiše i koncentriše na ciljeve. To znači da ćemo naterati lokalne samouprave da planiraju kako će da izgleda njihova lokalna samouprava za nekoliko godina. To je pravi put u preuzimanje odgovornosti. Dosadašnji linearni način formiranja budžeta se pokazao kao nedovoljan, pogotovo u delu koji se tiče odgovornosti lokalnih lidera.Mora ponovo aktuelizovati ustavna odredba o obavezi da država vodi računa o ravnomernom regionalnom razvoju. To podrazumeva promenu u pristupu dodeljivanju državne pomoći, subvencija, kada su u pitanju strani investitori, i fokusiranje tih subvencija mimo najvećih centara Beograda i Novog Sada, gde je najveći deo sredstava bio povučen, subvencija, ali su zato druge sredine, naravno, i drugim merama Vlade Republike Srbije, koje se tiču jačanja infrastrukture i podsticaja razvoja, moraju se jednostavno subvencije dodeljivati tim sredinama i podsticati investiranje u tim sredinama.Naravno, važno političko pitanje jeste kadrovsko pitanje. Kadrovsko pitanje podrazumeva, mi sada, od 1. januara stupa na snagu Zakon o zapošljavanju u lokalnim samouprava, gde će lokalne samouprave imati obavezu donošenja godišnjeg kadrovskog plana, ali mi moramo da razmislimo i o promeni zakonodavstva i načina izbora pojedinih nosilaca vlasti na lokalnom nivou, jer će to biti jedini način da se preuzme odgovornost kada je u pitanju funkcionisanje lokalnih samouprava.Srpska narodna partija se apsolutno snažno zalaže za decentralizaciju i jake lokalne samouprave. Ovo je trenutak da se krene u ozbiljnu reformu u lokalnim samoupravama. Vi morate u narednom periodu, i to vam predlažem, niz ovih zakona i političkih, ali i ekonomskih, da donesete ovde, jer došlo je vreme da se neko ozbiljno počne baviti lokalnim samoupravama, zato što su bile zapuštene, zato što se vodilo računa o svemu drugom osim o onom nivou vlasti koji je bio najbliži građanima, zato što su se donosile katastrofalne političke odluke u periodu između 2008. i 2012. godine. Sada je vreme posle saniranja tog stanja da se krene u reformski proces, koji će podrazumevati i politički i finansijski. Hvala.

i poprilično dugo su čekali građani. Ja ću vas podsetiti na činjenicu da kada ste raspisivali ove prethodne izbore, vi ste rekli da je to zbog toga što reforme ne mogu da čekaju. Poslednji saziv, odnosno prethodni saziv je poslednji zakon doneo, ukoliko se ne varam, sredinom decembra prethodne godine, što znači da smo mi poprilično dugo čekali ovaj zakon.Vi ovim zakonom smanjujete sredstva koja imaju lokalne samouprave i pokušali ste, naravno, da negativne efekte u javnosti, onoga što je činjenica, a činjenica je da se smanjuju stečena prava, pokušali ste to da opravdate na različite načine. Vi ste se, naravno, služili onim čime su se služili prethodni režimi kada nešto treba da poskupi ili kada negde treba da se uzme. Vi prvo kažete – poskupeće struja 20% do kraja godine, pa kad poskupi 10 onda mi treba da budemo oduševljeni. I slično je bilo i ovde. Prvo je bilo najava da će se oduzeti mnogo više sredstava, pa je reč bilo o osam milijardi. Na kraju, kada je oduzeto 4,8, to valjda treba svi predsednici opština, većinom iz SNS, da pokažu zadovoljstvo zbog toga, ali je jasno da niko od tih predsednika opština i gradova nije zadovoljan.Zašto? Jasno je potpuno da svaka lokalna samouprava ima onoliko nadležnosti koliko ima novca. Da se mi ne zavaravamo, možete vi do mile volje davati nadležnosti, ukoliko nema novca, onda niko neće moći da se iskaže u bilo kom smislu, neće moći da funkcioniše.Vi veoma dobro znate da se opštine već nalaze u izuzetno teškoj situaciji i da bez adekvatnih finansijskih sredstava neće moći da funkcionišu. Vi ste rekli i to da je ovo jedna od mera štednje. Ne može se nazivati merom štednje, kada jedan, kada centralni nivo vlasti otima, uzima, kako god, da ne koristimo teške izraze, od lokala, pogotovo što vi to nećete uštedeti, već će potrošiti republički nivo. Ne ide ovo ni na vraćanje dugova, ne ide ovo na bilo koji drugi, da kažem, rashod, već će ovo potrošiti republički nivo vlasti.Jeste veliki iznos 4,8 milijardi za siromašnu i osiromašenu Srbiju i siromašne opštine, ali je to manje od 40 miliona evra. Ne kažem, da je trebalo uzimati, možda kako neki kažu, od beba, ovako ili onako, ali ste mogli, evo moj predlog, od nevladinih organizacija. Preko 300 miliona evra godišnje uzimaju nevladine organizacije. U najvećem broju slučajeva to je kancer srpskog društva, koji radi protiv države, koji radi protiv naroda, e to je mesto gde je trebalo otimati i gde bi mnogo manje bolelo. Svaki režim se susreće sa dilemom, gde će uzeti i gde će dati.Prema tome, vi ste imali izbora, vi se nalazite u nezahvalnoj situaciji. Ja sam očekivao da će se prvi pred nama pojaviti neki ministar koji je tu već godinama. Međutim, evo dobili smo novog ministra i vi onda dalje pričate, još jedno od opravdanja, kažete da se ovim obezbeđuje makro-ekonomska stabilnost. Može li se makro-ekonomska stabilnost u Srbiji obezbediti sa 4,8 milijardi? Ne može. Može, možda trenutna likvidnost, ali makro-ekonomska stabilnost, priznaćete da je to zaista daleko od tog iznosa.Istovremeno se hvalite suficitom i uzimate od lokalnih samouprava. Pa, gde bi otišao taj novac? Otišao bi na plate, otišao bi na te sitne projekte, na krečenje škola, možda na opremanje neke bolnice. To su sredstva koja bi se u velikoj meri direktno vratila državi, kroz poreze na zarade, kroz PDV, kroz različite druge načine ili tako što bi ti radnici u opštinama, koji koji nemaju velike plate, obični radnici nemaju, rukovodstva imaju, kupovali osnovne životne namirnice, plaćali struju i druge potrepštine.Vas su kritikovali, i to je bilo posebno zanimljivo juče, i neki poslanici vladajućih stranaka, pa smo juče čuli da je ovaj zakon velika nepravda, koja se mora ispraviti, pa je gospodin Pastor rekao da nije dobar zakon, ali da je tek početak Vlade, pa hajde da se glasa dok se malo ne uhodate. Ja sam siguran da će glasati. Uvek se trudi deo poslanike vladajuće koalicije da izigrava nekakvu opoziciju, kritikuje, kritikuje, kritikuje zbog kamera, a kada dođe dan za glasanje, onda u tišini, naravno, svi poštuju partijsku disciplinu i glasaju za sve ono za šta treba da glasaju.Dalje, rekli ste da je sprovođenje modela fiskalne decentralizacije predviđao zakon iz 2011. godine. Tačno, ali ako vi sada smanjujete ta prava, kako možete logički objasniti da onda ovo nije centralizacija? Naravno, da jeste. Ovde je pitanje da li je celishodno, da li je opravdano uzimati dalje od lokalnih samouprava?Beograd je taj koji je najviše dao. Beograd je taj koji inače ima najmanji procenat tog finansiranja, a gradske opštine u Beogradu su sad u prethodnom periodu dodatno oštećene i time što je grad Beograd praktično preuzeo sve poslovne prostore i time ukinuo, ne ukinuo, ne jedinicama lokalne samouprave, jer to gradske opštine nisu, ali gradskim opštinama je ukinuo još jedan izuzetno izdašan prihod i prihod pomoću koga su oni svakako planirali svoju budućnost i razvoj tih opština.Vi nama danas treba da kažete da li je taj najteži period iza nas ili nije. To je ono što slušamo, pre svega, od predsednika Vlade Aleksandra Vučića. Ako je najteži period iza nas, ako sada ostvarujemo suficit, ako imamo snažan ekonomski privredni razvoj, pa čemu onda ovo smanjenje?Vi veoma dobro znate da opštine nisu u mogućnosti. Vi kažete – nek povećaju broj zaposlenih. Evo imali su pet godina. Da li su ga povećali? Tada su bili mnogo stimulisaniji, kada već pričate o stimulacijama, jer su tada imali veći procenat poreza na dohodak, odnosno poreza na plate koje su išle direktno u njihov budžet.Govorite o dobrom primeru grada Beograda koji je centralizacijom javnih nabavki, kako kažete, uštedeo 1,2 milijarde dinara. To je veoma diskutabilno pitanje. Nemamo sad dovoljno vremena, ali sledeći put ću vam doneti kakvi se uslovi raspisuju, koliko besmisleni za neke tendere, i kako se crta koje će preduzeće jedino moći tu da konkuriše.Primera radi, navešću da je za zaprašivanje komaraca, koje se sada obavlja sa zemlje, propisano da firma koja ga dobije mora imati registrovan helikopter u svom vlasništvu. Nikada se iz helikoptera nisu zaprašivali komarci i potpuno je jasno i očigledno da je to nešto što je nacrtano za jednu firmu. Međutim, pre dolaska na vlast, SNS je obećala milijardu evra, ne milijardu dinara, nego da će uštedeti milijardu evra kroz obračun sa kriminalom i korupcijom koje je predvodila DS, ali tako je. Zaista je za mene bilo lepo slušati danas na dan petog oktobra kako izvođači radova te buldožere revolucije i oni koji danas baštine

mnogo je toga što se može zameriti ovome zakonu. Ja ću samo još jednu stvar iz obrazloženja. Vi kažete, na koga i kako će najverovatnije uticati rešenje u zakonu - „Predložena rešenja uticanje na sve jedinice lokalne samouprave preraspodelom ustupljenih sredstava od poreza na zaradu“. Dakle, vi pokušavate da sakrijete ono što je očigledno. Ne utiče se preraspodelom. Uvek je neka preraspodela. Utiče se smanjenjem sredstava, kao što je prethodni zakon uticao povećanjem, sada se utiče smanjenjem. Činjenica je, koju ne možete sakriti, da se smanjuju sredstva i da se ona stečena prava ukidaju. Hvala.

Zahvaljujem, predsednice Skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju peti oktobar i pominjanje DS i njene uloge u svemu tome, ja sam tada bio u gimnaziji. Vrednosti petog oktobra su makar u tome što danas neki ne mogu da nose pištolje u Skupštini, neki ne mogu da švercuju naftu, a da se bave politikom, neki ne mogu da najavljuju ubistva, a da se bave politikom. Mislim da smo dosta toga očekivali mi, kao neka moja generacija, i, sa druge strane, neke generacije iznad mene. Nije uvek bilo sve kako smo planirali i čemu smo se nadali,

vrednost petog oktobra i sve što je sledilo nakon toga. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Hvala.Reč ima Aleksandra Tomić, neka se pripremi Nikola Jolović. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, narodni poslanici, danas imamo jedan nov iskorak u kvalitetu budžetiranja. Ono što treba reći jeste da je Ministarstvo finansija obavila javne rasprave u velikim gradovima animirajući sve lokalne samouprave za donošenje novog zakona na osnovu izveštaja koji je uradio Fiskalni savet i svog mišljenja koje je na kraju dao za ovu verziju izmena i dopuna zakona.Taj novi koncept praktično je rekao da osam milijardi dinara treba da bude vraćeno, ne zbog vraćanja u republički budžet, jer jednostavno ne treba prenebregnuti činjenicu da su povereni poslovi suštinski poslovi lokalnih samouprava i garant uopšte budžeta lokalnih samouprava je budžet Republike Srbije. Znači, svaki gradonačelnik, svaki predsednik opštine koji pravi dugove koje ne može da vrati, jednostavno se prelamaju na građane Srbije, odnosno na budžet Republike Srbije o kome mi razmatramo jednom godišnje nisu lokalne samouprave sa svojim upravljanjem javnim finansijama izdvojene pa su sada to njihovi budžeti, pa pripadaju samo njima ili samo građanima te opštine, nego jednostavno pripadaju svima nama. Zbog takvog upravljanja mi danas imamo dugovanja pre svega budžeta Republike Srbije, jer ako jedna Smederevska Palanka ostavi takav budžet da je u dugu 1,7 milijardi dinara, onda tu obavezu preuzima ministarstvo finansija, republički budžet.Znate šta se desilo sa Smederevskom Palankom, ovo govorim zbog toga što vi kao lokalna samouprava verovatno sada kada pričamo o finansijama treba da znate, urađen je po prvi put u životu UPPR. Poverioci, dužnici koji imaju određena potraživanja od opštine Smederevska Palanka morali su da sednu zajedno sa Ministarstvom finansija da naprave sistem kako će se vraćati ta dugovanja. U međuvremenu taj grad, opština mora da nastavi da živi, znači mora da izmiruje svoje obaveze, mora da ima prihode ali mora da ima i rashode.Prema tome, hoću da kažem da kada jedan Kragujevac ima dug od 120 miliona evra, znači ima duga ako jedna Smederevska Palanka ima šest budžeta dugovanja, onda ona ima probleme u funkcionisanju. Te probleme ova Vlada koja je nasledila sve to, lokalne samouprave koje su preuzele vlast sada posle lokalnih izbora, posle 2012. godine, sada 2016. godine moraju da se suočavaju i da prevazilaze te probleme. To mora decidno da se kaže građanima Srbije, o čemu se radi kada pričamo o budžetima.Kada

održive finansije. Šta znači održive finansije? Znači koliko prihodujete, toliko i da rashodujete. Ni jedna lokalna samouprava u ovom trenutku, a mali ih je broj ne može da se pohvali da može da funkcioniše iako ima suficita, jer ima dugovanja iz prethodnih godina i mora da vraća.Prema tome, ako biste gledali završne računa, odnosno budžete lokalnih samouprava, ni jedna u ovom trenutku nije sposobna da funkcioniše na ovaj način. Zbog toga budžet Republike Srbije pomaže sa jedne strane, a sa druge strane u saradnji sa međunarodnim institucijama, Svetskom bankom, IBRD povlači određena sredstva za određene projekte.Reći ću vam da je 29. septembra Ministarstvo energetike povuklo određena sredstva za finansiranje energetske efikasnosti za 15 lokalnih samouprava. Tu su dobili određena sredstva, s tim što lokalne samouprave moraju da učestvuju sa 30% sredstava, 125 miliona dinara na 15 lokalnih samouprava. Tu su sredstva za određene projekte energetske efikasnosti i kada govorimo o javnim zgradama, ali i kada govorimo o toplifikaciji, o uvođenju određenih kotlova na biomasu. Dobila je Babušnica, Žagubica, Mionica, pored toga što su dobili Kraljevo i Kruševac. Hoću da kažem da se zaista mislilo na lokalne samouprave koje jako teško funkcionišu.Ono sigurno treba raditi u budućnosti je da procenat učešća plata mora biti iznivelisan. Mi smo na osnovu izveštaja Fiskalnog saveta videli da učešće plata da u ukupnoj masi koje lokalne samouprave imaju se kreće od 7% u Čajetini zato što je opština Čajetina jedna od opština koja ima zaista bogatu turističku ponudu, do Novog Pazara koji ima 41% u odnosu na svoj budžet.Prema tome, treba reći da, ono što ste rekli prosečan procenat od 23% treba ujednačiti za sve lokalne samouprave. Negde se primetilo da lokalne samouprave koje se smatraju nerazvijenim imaju mnogo veći procenat, veći od 23 pa se kreće do 39, a one razvijenije idu ka manjem procentu. Prema tome, mislim da je ovo nešto na čemu treba raditi.Dobro je što je Fiskalni savet podržao izmene i dopune ovog zakona, ali je on u svom drugom delu rekao da nismo imali snage da krenemo u veću reformu javnih finansija što se tiče lokalnih samouprava i to je ono na čemu treba stalno insistirati. Treba reći da je 29% uopšte kapitalnih investicija u lokalnim samoupravama zateknuto stanje, a da je povećan broj troškova troškova koji je ova Vlada od 2014. godine još započela da smanjuje kroz zapošljavanje, odnosno kroz Zakon o zabrani zapošljavanja.Naravno treba reći da mnoge lokalne samouprave do 2016. godine su pokušale da izigravaju taj zakon pa su recimo tako u pravnom delu pokušale da opštine proglase za gradove zato što bi sebi povećavale veličinu budžeta, broj zaposlenih a nisu bile kadrovski sposobne da se nose sa tim.Prema tome, treba biti pravedan prema svima, ali treba reći koje lokalne samouprave su zaista donele veliku štetu. Imali smo čak i u Beogradu neke lokalne samouprave koje su podizale kredite, recimo opština Zvezdara gde je garant grad Beograd podigla je kredit dva miliona evra sa kamatnom stopom od 15,5% i 17% za rekonstrukciju mesnih zajednica. Zamislite u centralnim gradskim opštinama vi rekonstruišete mesne zajednice rekonstrukciju bazena u vrednosti od dva miliona evra, pri tome do sada su isplaćene kamate u vrednosti od 500.000 evra.Hoću da kažem da promašene investicije određene političke garniture koja je vladala do 2012. godine i 2016. godine su pokazale kako bi oni vladali danas, a pokazuju da su mislili samo na sebe, a da su sav trošak isporučivali svim građanima Srbije. To je ono zbog čega danas je veoma važno što ste vi došli kao neko sa iskustvom sa iskustvom u radu sa Skupštinom, praktično SKGO-om, odnosno Međunarodnom konferencijom skupština i gradova, jer na osnovu tog vašeg iskustva u budućnosti se nadamo da kada dođe nov koncept Zakona o lokalnim samoupravama koji će sigurno doneti velike promene, gde mislim da će otpori biti još veći, imamo svi snage da te promene obavimo i izvršimo u lokalnim samoupravama. Imate razumevanja da je svima u lokalnim samoupravama veoma teško, jer su dugovanja velika, jer su problemi koji su nasleđeni veliki, ali da moramo da ih rešavamo korak po korak.U

Poštovana predsednice, poštovana ministarko, uvažene kolege narodni poslanici, osnovni razlog za izmene ovog zakona je usklađivanje preraspodele prihoda ostvarenih preraspodele prihoda ostvarenih po osnovu poreza na zarade između jedinica lokalne samouprave i Republike Srbije.Zakon o finansiranju lokalne samouprave iz 2006. godine koji je 2007. godine stupio na snagu propisao je da lokalnim samoupravama pripada 40% poreza na zarade.Zakon iz 2006. godine se po oceni Fiskalnog saveta mogao smatrati relativno darežljivim u pogledu obezbeđivanja sredstava na lokalnom nivou, jer je ukupan nivo propisanih sredstava za lokalne samouprave bio nešto viši nego što je to bilo neophodno.Nama konkretno u Novom Pazaru je zaista mnogo pomogao državni sekretar u ministarstvu gospodin Ivan Bošnjak vezano za primenu ovog zakona.Izmene ovog zakona iz 2011. godine, odnosno sprovođenje modele fiskalne decentralizacije, kako je tada Fiskalni savet, ukazivao imali su za posledicu povećanja deficita od 1,1% BDP, što je na godišnjem nivou predstavljalo manjak u državnoj kasi od blizu 40 milijardi dinara. Ovakav rezultat je bio posledica predloga po kome 80% prihoda poreza na zarade pripada lokalnim samoupravama, predloga koji nije temeljan u modernoj fiskalnoj praksi kojom se preporučuje da porez na zarade dominantno pripada centralnom nivou vlasti.Navedene izmene zakona iz 2011. godine dovele su do one srazmere između obaveza i pripadajućih prihoda centralnog i lokalnog nivoa vlasti. Predložena rešenja ovom zakonu imaju za rezultat vraćanje sredstava od poreza na zarade u iznosu od oko 4,8 milijardi dinara iz lokalnih u republički budžet, čime će se u najvećoj meri omogućiti ispravljanje vertikalne fiskalne neravnoteže između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, što je i dogovoreno aktuelnim aranžmanom sa MMF. Preraspodela Preraspodela će se vršiti na sledeći način i to tako što će opštinama pripadati 74% umesto dosadašnjih 80%, a gradovima 77% umesto dosadašnjih 80%.Korekcija procenta preraspodele sredstava od poreza na zarade je kao što sam i na početku rekao mera fiskalne konsolidacije, a u cilju smanjivanja ukupnog fiskalnog deficita i očuvanje makroekonomske stabilnosti.Takođe

Predlogom izmena se predviđa ukidanje jedinici lokalne samouprave prava na porez ostvarena na njenoj teritoriji, konkretno na porez na dohodak građana i to na prihod od nepokretnosti.Naime, kada je reč o prihodima fizičkih lica, prihodima od davanja u zakup nepokretnosti oni su predmet regulisanja zakona kojim se uređuje oporezivanje prihoda fizičkih lica kao prihod od kapitala i kao takvi pripadaju Republici Srbiji.Mišljenja sam da će ove izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave imati pozitivne posledice i u smanjivanju sive ekonomije obzirom da će sada lokalna samouprava raditi i na suzbijanju tzv. rada na crno i da će na taj način pokušati da amortizuje manjak sredstava koji će ovim zakona izmena imati u budžetu.Predloženim izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave gradovi i opštine se aktivno uključuju proces finansijske konsolidacije koji sprovodi Vlada Republike Srbije, a iz kojeg ona ne smeju biti izuzete i stoga će poslanici SNS u danu za glasanje podržati ovaj predlog i tako dati punu podršku merama koje Vlada sprovodi. Hvala.

Hvala.Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Naravno da je ovaj zakon neophodno doneti pre svega zato što je ugovoren aranžman sa MMF i sada moram da napomenem nešto što je ovde čitav dan od strane opozicije bilo apostrofirano.Naravno da ova Vlada kao odgovorna poštuje dogovore i aktivnosti koje proizilaze iz već potpisanih ugovora sa MMF, ali ova Vlada ali ova Vlada kao odgovorna donosi i zbog zemlje Srbije i svih njenih građana da bi ova zemlja napokon uspostavila zdrave temelje, a zdravi temelji ove zemlje mogu biti samo zdravi ekonomski temelji kako bi buduće generacije živele bolje.Takođe

pobegao iz zemlje Srbije najverovatnije zato što se nije poštovala nijedna dogovorena aktivnost i nijedna dogovorena obaveza.Moram da napomenem da smo juče čitav dan slušali priče o tome da ovaj zakon nije efikasan, da će lokalne samouprave ovim zakonom biti oštećene, da se sve vreme u stvari pokušavalo da se stavi jedan kontrast i jedna jedna suprotnost između republičkog i lokalnog nivoa vlasti.Ono što moram da napomenem da ovaj zakon u stvari potencira na odgovornosti i to pre svega finansijskoj odgovornosti kako republičkog tako i lokalnog nivoa vlasti. Svi moraju da štede kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. nivou. Moram da naglasim da je ova Vlada za dve godine postigla impresivne rezultate pre svega na planu smanjenja budžetskog deficita,

ima Rumunija, ima Poljska. One su naravno članice EU.Ono što takođe moram da naglasim, a to je svakako jedan od koraka i jedna od posledica donošenja ovog zakona, to je očuvanje makroekonomske stabilnost zemlje. Zašto je to važno? Zato što očuvanje makroekonomske stabilnosti zemlje je stub i uslov privrednog razvoja svake zemlje, pa i privrednog razvoja Republike Srbije.Ono što takođe želim da naglasim, ovde se čitav dan polemisalo juče od strane opozicije kao da se radi o ne znam kojim prihodima i ne znam kojim brojem izmenjenih članova Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Moram da napomenem radi građana Republike Srbije da se ovde radi o izmeni samo jednog člana i to člana 35. Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i to ne svih stavki, već samo stava 1. tačke 1. podtačke 3.6 i stava 2. Znači, to je sve što se menja ovim zakonom.Ono što takođe moram da pohvalim, a što je vrlo važno za implementaciju jednog zakona, to je što je na jedan transparentan i krajnje odgovoran način Vlada RS radila na donošenju ovog zakona. Vrlo je važno što su kao partneri bili i Stalna konferencija gradova i opština jer zadatak Vlade svakako jeste da ne sasluša nego da čuje i ugradi u zakon ono što se svakako tiče i odgovara i gradovima i lokalnoj samoupravi jer i gradovi i lokalne samouprave i RS rade rade na jedinstvenom zadatku, a to je dobrobit svih njenih građana.Pohvalila bih i to što je u izradi ovog zakona učestvovao i Fiskalni savet pored nadležnih ministarstava, ali i univerzitet što je takođe značajno sa akademskog aspekta.Gospođo

naravno sve u korist naših građana. Zahvaljujem.

odmah da kažem, da odgovarate poslanicima na pitanja i što ste uzeli učešća u ovoj debati.Na samom početku postavljam pitanje vama kao ministarki šta je za Vladu Republike Srbije lokalna samouprava, ako uzmemo za poslednjih četiri godine 53 milijarde dinara? Mi smo ostavili neke administracije, neke partijske funkcionere sa platama koji nemaju dinara jednog da urade nešto, da investiraju negde, da pomognu ljudima u svakodnevnom životu koji žive na njihovim opštinama, da im reše neke probleme, već isključivo postoje da bi sedeli u svojim kancelarijama i na kraju primali platu. Nije ni čudo što onda kažu da samo funkcioneri u ovoj Srbiji, ovakvoj kakva je, žive bolje, dok građani žive sve lošije i lošije.S druge strane, kome vi uzimate novac, 4,8 milijarde ovog puta, a ukupno 53? Uzimate onim ljudima koji žive na tim opštinama, ne uzimate predsedniku opštine ni Smederevska Palanka, ni Inđija, ni Čajetina, ni gradonačelniku Šapca, uzimate ljudima koji tu žive. Iz tog razloga mislim da možda je preterano i u žaru borbe političke su izgovorene neke reči koje ne stoje, ne otima se deci, ali, u svakom slučaju, vi onemogućavate na primeru Čajetine da nekoj iz Šljivovice, neka Jovana i Jelena koji su drugi i osmi razred Osnovne škole „Milosavljević“ putuju tim školskim autobusom od sela Šljivovice do svoje škole. Tu smo ugrozili funkcionisanje sistema. Tu cenu plaćaju građani Republike Srbije.Kada su drugi primeri u pitanju i naši najstariji sugrađani, imate često problem u velikim gradovima, elem, ja dolazim iz Beograda, često penzioneri kojima su smanjene penzije, koji nemaju možda ili su u situaciji da nema ko o njima da brine, neke opštine u Beogradu ili grad su obezbeđivali gerento domaćice. Dakle, tim ljudima je trebao neko da zameni sijalice u stanu, da ne bi živeli u mraku. Danas smo to ugrozili ovim uzimanjem novca.Kada su pitanju mladi bračni parovi, šta to znači u životu? pet, 30, 35 godina, ne samo da se često dešava da ne rade oba roditelja, nego se dešava upravo mnogo češće da su oba nezaposlena i da dug vremenski period prođe dok ne dobiju posao, a dobiju dete. To je za njih najveća sreća. Onda imamo situaciju kada neke oštine koje su se dobro organizovale ili planirale svoje neke prihode su obezbeđivale bebi pakete za onih prvih nekoliko meseci, dok se stabilizuju finansijski, to je 10, 15 hiljada dinara, ko je koliko mogao i ko je koliko imao. To smo takođe ugrozili ovim uzimanjem od 4,8 milijardi od strane Vlade Republike Srbije.Završavam, rekli ste da svi moraju da štede, sa tim se potpuno slažem, ali kako da štede građani sa neustavno smanjenim penzijama, kako policija, vojska i lekari da štede sa smanjenim platama, a da sa druge strane imamo u budžetu 75 milijardi dinara koje se opredeljuju po zaključku Vlade netransparentno za nečiju privatnu televiziju, da se neko zaposli po ugovoru o delu i onda se samo partijski funkcioneri ili vojnici zapošljavaju u Srbiji i imaju neke koristi od ovog budžeta. To tako izgleda iz očiju građana i iz tog razloga vas molim da na ovih nekoliko pitanja odgovorite. Inače mi je drago što ste zaista uzeli i više nego učešće u današnjoj debati. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Hvala.Reč vam.Ne bih se složila sa vama da to tako izgleda iz očiju građana, zato što iz očiju izgleda ovako kako izgleda Vlada i kako izgledaju lokalne samouprave, čini mi se da tako izgleda iz očiju građana i da građani razumeju sve mere fiskalne konsolidacije i, koliko god im teško pale, da ih cene, tako meni deluje.Vratila bih se na to da nemaju novac da investiraju, mislim da postoje lokalne samouprave, pomenula sam juče Novu Varoš koja izdvaja 36% budžeta samo u investicije, dakle imaju novac da investiraju, ukoliko se budžeti na pravi način organizuju i na pravi način troše. Imate lokalne samouprave, recimo u lokalnim samoupravama u Srbiji imate raspon na rashode za plate između 9,5%, učešće rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima lokalnih samouprava 9,5% do 52,3%. Dakle, imate lokalne samouprave koje troše 9% na plate i koje troše 53% na plate u tom rasponu. Od toga isto tako zavisi koliko će oni imati novca za investiranje. Dakle, ima puno toga od lokalnih samouprava.Mislim da, kada kažete – ovim predlogom zakona smo ugrozili funkcionisanje sistema, mislim da je upravo suprotno. Mislim da nismo ugrozili funkcionisanje sistema, mislim da je onim prethodnim zakonom, predlogom u decembru 2015. godine, mislim da bi to ozbiljno ugrozilo funkcionisanje sistema i mislim da je Vlada pokazala da je spremna da čuje i da usvoji to u jednoj širokoj javnoj raspravi i da napravi dobar balansa između toga šta je potrebno uraditi za zemlju kao takvu i toga šta je potrebno lokalnim samoupravama, a da ne ugroze kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi.Na kraju krajeva, kada pričam o školskim autobusima, socijalnim davanjima, itd, apsolutno sam za to i stvarno se nadam da ste danas u ovoj debati videli koliko mi je ozbiljno stalo da građani imaju sve, makar one neophodne uslove za život.Imate primer i lokalnih samouprava u kojima je izdvajanje za nevladine organizacije, a pritom potpuno poštujem civilni sektor i bila sam u svojoj karijeri volonterski uključena u razne nevladine organizacije, dakle poštujem ih, ali imate lokalne samouprave u kojima je izdvajanje za sektor nevladinih organizacija ukupno veći nego budžet za izdvajanje za zdravstvo, socijalu i kulturu i to isto treba da se promeni. da se promeni. Mi ne možemo da utičemo na te lokalne samouprave zato što su one decentralizovane, ali bi trebalo da apelujemo i da znamo svi zajedno i hvala vam konstruktivan, stvarno kolegijalan pristup.Mislim da treba da postoji među svima nama, nezavisno od stranki, nestranki, kao parlament, kao građana Republike Srbije, neko minimalno razumevanje oko oko čega nema spora, a mislim da nema spora oko toga da li neko 2016. godine treba da ima vodu ili ne, znači samo oko toga. Replika.)Mislim da nemate osnova za repliku, dobili ste odgovor na konstatacije i pitanja koje ste postavili, tako da nastavljamo dalje.Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin. Izvolite.

danas pred nama imamo izmene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koje se sastoje u izmeni dva člana ovog zakona i koje su kratkoj formi, međutim vrlo značajne u suštini, jer se menja procenat izdvajanja dela prihoda od poreza na zarade za lokalne samouprave.Predlaže se da opštine ubuduće dobijaju 74% umesto 80% prihoda od poreza na zarade, gradovi 77% umesto 80% i Grad Beograd 66% umesto dosadašnjih 70%. Ovim će se obezbediti dodatnih 4,8 milijardi dinara za republički budžet, a što je svakako neophodno za očuvanje makroekonomske stabilnosti budžeta Republike Srbije.Zašto mi danas uopšte moramo da smanjimo ovaj deo prihoda lokalne samouprave? Nažalost, zato što je prethodna vlast 2011. godine, bez ikakve analize, donela jednu krajnju političku odluku, kojom je tada izmenjen ovaj zakon i kojom je procenat prihoda od poreza na zarade povećan sa tadašnjih 40%, koliko je bilo 2007. godine, uz obrazloženje da će ovako povećanje stimulisati lokalne samouprave da otvaraju nova radna mesta.Međutim, desilo se upravo suprotno, investicija je bilo malo i danas nam je svima jasno da su neki predstavnici pre 2012. godine vrlo loše vodili te lokalne samouprave i da smo zatekli enormne dugove i razne afere. Pa tako, recimo, u Novom Sadu, iz koga ja dolazim, poznata je afera gde je prethodna vlast samo na investiciji izgradnje Bulevara Evrope nezakonito potrošila preko četiri miliona evra, i to tako što je privatnoj firmi prebačeno 600 miliona dinara avansa, a od toga opravdano samo 138 miliona, nakon čega je sa računa te firme nestalo 462 miliona dinara, zbog čega su i neki funkcioneri tada te stranke vladajuće bili i uhapšeni. Toliko o tome ko uzima novac suprotan primer ovome, odgovornog ponašanja prema parama građana, je vlast u Novom Sadu na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, koja je samo na jednom tenderu za most na Bulevaru Evrope uštedela preko 200 miliona dinara, jer je obustavljena nabavka koju je htela da sprovede ta prethodna vlast, gde je cena bila uvećana za upravo tih preko 200 miliona dinara.Takođe, gradska vlast na čelu sa Milošem Vučevićem je završila Bulevar Evrope uz uštede kanalizacije i prečistače u prigradskim mestima vredne stotine miliona dinara, a da grad Novi Sad od 2012. godine nije zadužila niti jedan dinar, što je svakako stvar za primer i pokazuje kako to radi jedan ozbiljan gradonačelnik.Nažalost, novac koji su lokalne samouprave dobile povećanjem iz 2011. godine većinom je potrošen za tekuću potrošnju. Čak 42% ovog novca je potrošeno na zarade, 50% na robe i usluge, a izdvajanja za kapitalne rashode su smanjena za 29%, što pokazuje koliko je ovo zaista bila jedna loša odluka.Ono što se takođe desilo, jeste da je priliv republički budžet bio smanjen, da je usled toga nastao budžetski deficit od 1,1% BDP, odnosno čak 40 milijardi dinara, što nas je nažalost dovelo u situaciju da je, recimo, 2011. godine minus u budžetu bio čak 13,5 milijardi dinara. Ministar gospođa Brnabić je juče predložila način na koji lokalne samouprave mogu da nadomeste deo novca i to pre svega kroz jaču borbu protiv sive ekonomije, što je svakako naša obaveza, kroz ažuriranje baze podataka o imovini, jer lokalne samouprave koje su ovo uradile pokazale su da su imale i do 25% veće prihode od poreza na imovinu. Naravno, kada budemo izvršili povećanje, kada bude stupilo na snagu povećanje minimalne zarade i poreska osnovica će biti veća, pa će i od toga prihodi lokalnih samouprava biti veći.Takođe, mislim da postoji još jedan način, a to je kroz vladinu kancelariju za investicije gde lokalne samouprave mogu dobiti sredstva za investicione projekte, naravno uz dostavljenu odgovarajuću dokumentaciju, i na taj način nadomestiti deo tih sredstava koje će izgubiti. Svakako pozivam Vladu da da gleda da to budu zaista one lokalne samouprave koje će najviše i izgubiti ovim zakonom.Cilj donošenja ovakvog zakona je svakako da ispravi neravnomernosti koje su nastale zakonima iz 2007. i 2011. godine i moramo ga posmatrati kao deo mera fiskalne konsolidacije i oporavka budžeta koji je bio potpuno devastiran lošom politikom pre 2012. godine. Takođe, smatram da lokalne samouprave moraju zajedno sa Vladom Republike Srbije snositi teret reformi, koje su već pokazale rezultate, jer za razliku od perioda pre 2012. godine budžet Republike Srbije je danas u plusu od preko 30 milijardi dinara, što pokazuje da Vlada Aleksandra Vučića odlično vodi javne finansije i ima jasnu viziju budućnosti Srbije. Zato treba da podržimo ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem.Jasmina Nikolić nije prisutna.Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, danas ću govoriti o Predlogu zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Pre svega, vama sve čestitke za posvećenost, za energičnost i za tu novu energiju koju vi mladi donosite u parlament. Ne bih se složila sa kolegama koji su rekli da vi nemate ni malo političkog iskustva. Način na koji vi odgovarate i njima i nama govori ne da imate političko iskustvo, nego ste, prvo, odgovorni, posvećeni, a drugo, mnogo više znate o zakonima nego što su oni to znali 2011. godine.Naime, godine.Naime, vrlo je loš zakon iz 2011. godine i zato i imamo promenu ovog zakona o kome sada govorim, jer je budžet Republike Srbije ostao bez 40 milijardi dinara, što je povećalo javni dug Republike Srbije za 1,1% BDP za 2012. godinu.

Molim vas, a zašto? Da li zbog nedovoljne neinformisanosti, ili zbog sledeće godine izbora, ili zbog devastiranja i dalje Republike Srbije? Zakon je donesen, iako je bila preporuka Fiskalnog saveta da se to ni po koju cenu ne odradi.Naime, mi smo zemlja u reformama. Ovo je samo jedna mera da bi se na makroekonomskom planu što pre došlo do stabilizacije, a o tome kako ova Vlada vodi odgovornu politiku, možemo samo konstatovati činjenicom da

na predlog MMF i Fiskalnog saveta, napokon bilo javno slušanje, što je trebalo da se desi i ranije, ali bože moj, eto. Zahvaljujući posvećenosti ove Vlade, 105 gradova i opština se složilo da je ovo dobar zakon i da treba.Šta se u stvari naime desilo? Godine 2011. je država, odnosno budžet bio siromašan za 40 milijardi dinara samo zato što je prihod na plate, odnosno 40% prihoda lokalnih samouprava na zarade zaposlenih je povećan na 80%. To je prosto nonses. Lokalne samouprave moraju da shvate da moraju da se izbore same za svoj profit. Delom će to dobiti iz budžeta Republike Srbije, ali delom moraju to da urade same, kao što to radi opština Voždovac sa koje ja dolazim, a reći ću vam kako i zašto. Naime, mogu investiranjem. Upravo na opštini Voždovac dolazi „Ikea“, švedski veliki investitor, biće zaposleno preko par stotina ljudi. Dobar primer prakse.Godine 2010, kada je SNS pobedila je SNS pobedila na lokalnim izborima, zatekli smo budžet koji je bio deset puta manji od predviđenog prema broju stanovnika, površini i brojem đaka. To je više nedopustivo. Zato molim Ministarstvo i Vladu da sledeći put ima,

Palanka, koja se nalazi na 80 kilometara od Beograda, nema vode. Ja ću vam reći da opština Voždovac, koja ima urbani i ruralni deo, u ruralnom delu selo Ripanj, koje je najveće selo u Srbiji, polovina stanovništva nije imala vode do 2012. godine. Da li možete da shvatite tako nešto? Od 2012. godine, posvećenošću, odgovornom vlašću lokalne samouprave taj problem je parcijalno rešen. Znači, svake godine, onoliko koliko se ima para, vodovod se gradi. Jedan boljitak. Zatim, urađena je rasveta, nekategorisani putevi, popravljene su škole, vrtići, a sve iz sredstava lokalne samouprave. Sredstva lokalne samouprave znate kako mogu da se namaknu. Od poreza, od poreza na nepokretnosti, od taksi razno-raznih, od dovođenja dovođenja investitora. Tako da, ja bih molila lokalne predsednike i uopšte sva veća na lokalnom nivou da se malo više posvete radu, dovođenju investitora i onda će svaka opština biti primer možda i bolje praske nego što je to opština Voždovac.Zahvaljujem, odlično radite svoj posao i nadam se da će u budućem budućem periodu još brže doći do ovih reformi, da će Srbija, pošto već vidimo kako velikim koracima korača ka tom izlasku iz dužničkog ropstva, da će što pre da izađe iz toga.Srpska napredna stranka će u Danu za glasanje glasati za predlog ovog odličnog zakona. Hvala.

Hvala.Uvažene dame i gospodo narodni poslanici, nova mera fiskalne konsolidacije sa ciljem smanjenja ukupnog fiskalnog deficita i navodnog očuvanja makroekonomske stabilnosti za kojima poseže ova vlast je upravo ono o čemu sada raspravljamo, preraspodela sredstava od poreza na zarade, i to na štetu lokalnih samouprava, a u korist centralnog nivoa vlasti. Ovo je nakon smanjenja penzija i zarada zaposlenih u javnom sektoru još jedan udar vlasti na svoj narod i ta mera smanjenja penzija i plata pravdana je time da se ostvaruju uštede u budžetu i smanjenje deficita. Rezultati je da građani žive sve lošije.Ono

Te velike stručnjake bi trebalo poslati da žive barem nekoliko meseci u nekom od gradova ili opština u Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom okrugu, po njihovom izboru. Možda pojedine lokalne samouprave u Srbiji neće osetiti negativne posledice donošenja ovog zakona, možda, ali ne i sigurno, ali sve opštine i gradovi u okruzima koje sam pomenuo će osetiti i te kako. Jedan od razloga što je nezaposlenost izuzetno velika je, recimo, što Jablanički okrug odavno već ne može, nažalost, da se pohvali nekom novom značajnom investicijom, novom fabrikom u kojoj bi se zaposlio neki broj ljudi.Podsetiću da je nedavno bila aktuelna priča oko toga da li će jedna fabrika biti otvorena u Leskovcu ili Kruševcu. Epilog priče je da će ipak biti u Kruševcu, a Leskovac je ipak ovog puta zaobiđen. Poneki proizvodni pogon je otvoren u Nišavskom i u Pčinjskom okrugu, što je svakako značajno za stanovnike tih mesta u kojima su otvoreni, ali je evidentno zaobilaženje Leskovca, kao jednog velikog grada.

tome prepoznajemo veliki razlog što će donošenje ovog zakona pogoditi i žitelje Leskovca jer povećanje broja zaposlenih u nekoj lokalnoj samoupravi može u jednom delu da kompenzuje smanjenje iznosa sredstava prenetih po osnovu poreza na zaradu. tu gde se mogu očekivati nova radna mesta koja bi povećala iznos ovog prihoda, tu nema kompenzacije, ima samo štete, a neke štete nikad neće moći da se saniraju zbog toga što je većina stanovništva na ivici izdržljivosti i ogromna nezaposlenost.

Srbije.Predlagač ovog zakona je dao procenu da će jedinicama lokalne samouprave biti uskraćeno oko 4,8 milijardi dinara u 2017. godini, opštinama ukupno u iznosu od 1,5 milijardi dinara manje, gradovima 1,3 milijarde dinara manje. Mi u SRS smo uradili proračun koliko će sredstava manje u 2017. godini, kada počne primena zakona po ovom osnovu, biti uskraćeno gradu Leskovcu i računica je pokazala da se radi o iznosu od 42,6 miliona dinara, manje nego što je bilo u 2016. godini. Ali, to je pod uslovom da ne dođe do smanjenja broja zaposlenih u toku 2017. godine.Inače, godine.Inače, kada je reč o ključnoj stvari koju predlagač ovog zakona navodi za donošenje zakona, smanjenje ukupnog fiskalnog deficita i očuvanje makroekonomske stabilnosti, vrlo je važno da predočimo predlagaču da je istina takva da vlast u Srbiji ove ciljeve samo koristi u marketinške svrhe i predstavlja sebe kao nekog ko vodi računa o uštedi u budžetu, a istina je da je javni dug već dostigao 26,6 milijardi evra, ako ga proračunamo, to već dolazi u u dinarima i u bilione. To nam nedvosmisleno govori da vlast štedi na onome što bi otišlo stanovništvu za možda malo bolje poboljšanje standarda života, ali da se na nekim drugim stvarima ni malo ne štedi.Logično pitanje koje se nameće, a što je predlagač propustio da napiše u obrazloženju za donošenje ovog zakona, jeste - u koje svrhe će centralni nivo vlasti upotrebiti ušteđena sredstva jer je očigledno da ovo što je napisano, da se želi smanjenje ukupnog fiskalnog deficita, nije ubedljivo? O tome ćemo biti u prilici da govorimo više kada se bude usvajao zakon o budžetu za 2017. godinu.Predlagač može da bude siguran da će poslanička grupa SRS detaljno analizirati kako će sredstva biti raspoređena i na čemu će se štedeti, a na čemu neće, koliki će biti planirani deficit, ali ćemo isto tako pratiti izvršenje budžeta i kakvi će biti efekti jednog poteza. Pratićemo da li se sredstva koja se ovim zakonom uzimaju od lokalne samouprave u korist centralnog nivoa vlasti preusmeravaju ka povećanju subvencija poljoprivredi, gde su i te kako potrebna, ili će možda završiti kao subvencije nekim javnim preduzećima koja prave gubitke, da li se usmeravaju ka poboljšanju uslova u prosveti, u zdravstvu ili će otići na ime dotacija nekim nevladinim organizacijama,

Značajna investicija koja je veoma bitna za interes građana Predejana na Koridoru 10 da se izgradi petlja koja bi imala veoma veliki značaj za razvoj Leskovca, Crne Trave, čime bi se i ubrzao razvoj turizma na na Vlasotinskom jezeru. Mislim da će ministarka imati uvida u ovu činjenicu.Još jedna značajna stvar koju treba istaći, a koja je prilično dobro oslikana odnosom centralnog nivoa vlasti prema lokalnim samoupravama, jeste jedan zakon koji je usvojen prošle godine, a to je Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim je određen taj maksimalni broj i u tome su opet lokalne samouprave izvukle deblji kraj. To je sve precizno definisano, a nasuprot tome je centralnom nivou vlasti ostavljeno dosta prostora da zadrži zaposlene i u slučajevima kada ima više zaposlenih, kada se nadležnosti preklapaju, kao što je slučaj sa pojedinim ministarstvima i nekim agencijama.Kada

pojedinačno najviši iznos prihoda i koji je u nekim budžetima više od iznosa nenamenskih transfera od Republike. Kada sve činjenice uzmemo u obzir, s punim pravom može se konstatovati da usvajanje ovog zakona koji se danas nalazi pred nama ne ide u prilog fiskalnoj decentralizaciji, da se centralni nivo vlasti nekorektno odnosi prema lokalnoj samoupravi i da će posledice biti značajne. O posledicama je već bilo reči i predlagač bi zaista trebalo da dobro razmisli da li će nastaviti da insistira na usvajanju ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana ministarko, koleginice i kolege, biću vrlo kratak u svom izlaganju, pošto znam da je dugačak spisak govornika. Na kraju krajeva, ne treba ponavljati ono što je ministarka vrlo dobro obrazložila, šta su to razlozi i zbog čega treba glasati za ovaj zakon.Svoju zakon.Svoju diskusiju usmeriću u onom pravcu, čini mi se da ova dva dana zastupamo kao dve različite pozicije, deo poslanika zastupa lokal, a deo Republiku, lažna slika. Lažna slika, posebno od onih koji su imali sve vreme ovog sveta, 12 godina, a negde i celih 16, da učine sve što je dobro. Pa, ja ovde ne bih bio da su oni završili sve što je trebalo da urade, ja danas ne bih ni govorio.Drugi deo diskusije usmeriću, i na to me je podstakao, moj divan prijatelj i drug, uvaženi poslanik iz Kraljeva, pošto je pominjao Kraljevo, gospodin Vesović, pomenuo je neki 41 milion koji ćemo mi, kao grad, izgubiti u ovom trenutku zbog izmena ovog zakona.Moram da podsetim uvaženog kolegu, a on to verovatno dobro zna, s obzirom da godinama usvaja budžet grada Kraljeva, da transfer sredstava sa nivoa Republike je za grad Kraljevo negde četvrtina budžeta grada Kraljeva, od prilike nekih 870 miliona, makar zadnjih pet godina koliko ja znam, što je za tri milijarde i ne znam koliko dinara našeg budžeta, ogroman iznos.Nisam iznos.Nisam zadovoljan i nisam srećan zbog toga što je takav transfer. To govori da smo mi slabo razvijen grad, da privreda ne funkcioniše i da mora država na taj način da nam pomogne u finansiranju svih naših projekata, ne govorim samo o primanjima. Čak, grad Kraljevo je kao grad primer, što se tiče i zaduženja i kreditno i bilo kakvog i mislim da vi ministre imate taj podatak, da je Kraljevo jedan od nezaduženih kreditno gradova.Ono šta može sam grad da učini, šta smo mi primetili kada smo preuzeli 2012. godine lokalnu samoupravu, to je upravo da poklonimo pažnju pre svega naplati svih poreza, taksi i svega čega nisu godinama naplaćivali. 2013, kada smo sveli sve te evidencije, mi smo utvrdili da nije naplaćeno u tom trenutku milijardu i 470 miliona dinara raznoraznih obaveza. Od onih kada postave kafić i neko popije kafu i ne dođe da mu naplati redovno izdato rešenje. To što mi uredno izdajemo rešenja za naplatu svih tih obaveza, a nemamo instrument, imamo ali ne želimo, e to je, ono čime bi trebala da se pozabavi lokalna samouprava. Ili podatak da smo 2013. godine uspeli da pronađemo od imovine grada, od 33.000 hektara koliko mi imamo u gradu, 10 hektara nigde se nije vodilo. Niti je ko to naplaćivao, radio je neko, i sutra ste mogli da vidite kukuruz, sve ono šta je ko zasađivao, radio za svoj interes i o svom trošku.I da ne pomenem Fond za poljoprivredu koji je jedna svetla tačka u gradu Kraljevu. Do 2012. godine, svi su koristili sredstva Fonda koja su i povratna i bespovratna, znači i kreditna i nepovratna, i niko ko je se zaduživao kreditno, nije vraćao, a očekivao je da ponovo taj fond nekom dodeli ova sredstva. Uveli smo pravilo, svima smo naplatili, i sad taj fond funkcioniše i mislim da veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača dobija određena sredstva za svoj dalji, uspešniji rad.Mislim da sam dao par plastičnih primera i ne želim više da vam oduzimam vreme. Hvala vam. Nisam primetio da imate, nemate osnova za repliku. Nastavljamo dalje sa radom.Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. Odustajete. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Veroljub Stevanović. Izvolite. očigledna je i namera i cilj koji imate predlažući ovaj zakon i ne mogu da se složim sa tim namerama i tim ciljem, niti mogu da vas razumem zbog tih namera i tog cilja.Prvo, ne mogu da prihvatim, ne mogu da se složim, jer znam kakve su posledice, kakve će biti posledice. Znam da će i onako nestabilni budžeti biti još nestabilniji i sigurno se centralizuje ovim. Zaista, verujući u vaše dobre namere, najiskrenije jer vas i znam dugo i znam šta radite i ko ste, ovo jeste centralizovanje. Ako vi ispod 10% polako gurate prihode iz ukupnog budžeta, odnosno prihoda koji ima Republika na lokal, vi sigurno time dovodite ogroman broj opština u poziciju da vam pruže ruku i traže da se nadomesti to što nedostaje, a nedostajaće, i to jeste onda diskreciono vaše pravo. To se zove centralizam.A ne mogu da vas razumem, ne vas, vi ćete shvatiti vrlo brzo šta hoću da vam kažem, ne mogu da shvatim one koji predlažu nešto tako, a ne shvataju da je dobro funkcionisanje lokalne samouprave preduslov za dobro funkcionisanje Vlade, prosto. Da je razvojni budžet na lokalu preduslov za dobar rad Vlade i da je život dole, na nivou lokala i da je nešto najteže, ja sam to radio dugo, što čovek može da radi, a bio sam i ministar, raditi u opštini, u gradu, jer ste tu u direktnom kontaktu sa ljudima, i morate i treba da probate bar da rešite svaki problem koji oni imaju.Dakle, šta je suština ovoga? Suština je što ćemo imati veći problem u funkcionisanju lokala. Pitanje je samo zašto se to radi. Zašto kad znamo da su u problemu gotovo svi budžetu na lokalu, a znamo i kažemo i kažete, da je suficit u budžetu, da je nivo u budžetu daleko iznad. Pitanje je zašto? Zašto kad je u Evropi drugačije, zašto kad je u svetu drugačije i zašto ne uradite nešto što je normalnije, da lokalne samouprave podržite, podržavajući time i nivo države.Juče sam bio u neprilici da tako kažem, da čujem jednog narodnog poslanika koji sedi preko puta mene, ne znam kako se zove, jer ne pamtim imena, a znam kako izgleda, jer je nemoguće ne zapamtiti taj lik. ja sam tamo neko, kako on kaže, koji je doveo grad do takve i takve pozicije. To naprosto nije tačno. Ja sam zvao kompletno rukovodstvo grada sada, da sam ja i oni svi pred televizijom bilo kojom, raspravimo tu priču o dugu, što je netačno. Tema je zakon. dakle, ja sam neko ko je 2004. godine, došao u grad koji je bio dolina gladi i bio na 137. mestu u državi po svim karakteristikama, i vrlo brzo sa svojim timom, smo taj grad doveli, do grada budućnosti i do drugog i trećeg mesta zajedno sa Novim Sadom po svim kriterijumima.Ima veze sa temom, je oteta vlast u Kragujevcu. U tom trenutku je bila ovakva situacija. Drugi grad u zemlji, sport na najvišem nivou, najsportskiji u zemlji, investicije najveće u zemlji,

Higijena na najvišem mogućem nivou, dugovi preduzeća, gospođo ministarka, su bili vrlo mali, gotovo da nisu postojali. Plate su negde možda kasnile jedan mesec. U ovom trenutku, posle dve godine, vi nemate ni jednu investiciju za dve godine. Vi imate grad koji je praktično ekološka bomba, vi imate veliki problem u svakom smislu.Pošto moje kolege treba da pričaju, ja samo još jednu digresiju. Mi smo dali neke amandmane, molim vas da ih uvažite, da bar o njima razmislite, i da ovaj horizontalni nivo, koji nije uravnotežen kroz Zakon o transfernim sredstvima, probate da izmenite. Hvala.

kada je Kragujevcu, baš zato što je cenjeni kolega bio tada gradonačelnik, imao podršku tada da se prebaci 450 miliona sredstava koji su namenjeni Beogradu. Tadašnji ministar, Mlađan Dinkić, je to prihvatio i ta sredstva su oduzeta od grada Beograda i prebačena Kragujevcu.Sada, za devastaciju jednog grada kao što je Kragujevac, nemoguće

Ako je tačno da Grad Kragujevac ima dugove u iznosu od svoja dva i po budžeta, a ima, jer to se vidi, vidi se, zato što dugove možete da napravite na nekoliko načina. Dugove možete da napravite tako što ćete da se zadužite, tada vam je potrebna saglasnost ministarstva,. Znamo ko je tada bio ministar i ko je davao te saglasnosti, ali može i na jedan drugi način, da nerealno planirate sredstva u budžetu, a onda sprovodite javne radove na osnovu nerealno planiranih sredstava u budžetu i stvorite obavezu. To je radila Vlada Mirka Cvetkovića i to su one dve i po milijarde i to je radio grad Kragujevac do 2014. godine.Knjige

Govorilo se o Kragujevcu, o načinu rukovođenja Kragujevcom u jednom vremenskom periodu, koliko sam shvatio. Ne znam zašto ste tu sebe prepoznali.Nastavljamo dalje sa radom. Nemate osnova za repliku.Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić. Izvolite. Zahvaljujem.Uvažena gospodo, čim je u pitanju lokalna samouprava, mislim da je tu pažnja usmerena do kraja i mislim da treba, zato što smo mi prvi ešalon do kojeg građani najlakše dođu i, normalno, očekuju od nas da udovoljimo njihovim zahtevima.Prva za umanjenje poreza na zarade u okviru lokalne samouprave bila je 50-50. Mislim da je to bilo hrabro i od Vlade i od nove ministarke da izađu i da prva najava ministarke bude da to neće biti 50-50 nego ovo što se predlaže.Ja ću da podsetim na još neke stvari koje su se dešavale ranije, a koje mislim da nisu pominjanje u ovom periodu, a to je da su opštine 2010. godine, recimo, ili lokalne samouprave, dobile nove nadležnosti kao što su vodotokovi ili reke, a nisu dobili sredstva, prateća sredstva. Znači, izvršna je decentralizacija poslova, ali nisu ni pare. Recimo, u zdravstvu investiranje, investiciono održavanje, isto bez sredstava. Tako da, opštine, ne samo što su transferi menjani i što su porezi na zarade menjani, nego su opštine dobijale i nove obaveze.Još nešto što meni baš nije dovoljno jasno. Ja sam tehničko lice, ali nisam uspeo da razumem predlog, ovo je dobra namera, da opštine imaju 6% manje poreza na zarade, a gradovi 3%. Sva matematika govori da tu ko ima najveći procenat, najviše snosi i posledice smanjenja.Ličnog sam mišljenja, ja bih uložio amandman da sam imao podatke, uložio amandman da sam imao podatke, da jednostavno izjednačimo i taj procenat, da li bi on bio 75% ili 76%, ali mislim da građani u opštinama i gradovima treba da jednako podnose teret. Smatram, ako ima još prostora, mislim da taj procenat 74% i 77% treba da bude jedinstven. Ne vidim nijednu razliku. Recimo, uzmete jednu opštinu i jedan grad koji, uslovno rečeno, imaju prihode od poreza na zarade po sto miliona na godišnjem nivou, 6% umanjenja je šest miliona u opštini, a u gradu je to tri miliona. Nije isto. Matematika ne govori i mislim da me niko ne može ubediti da je to isto. Zato je moj dobronameran predlog da to bude jedinstven procenat, ne umanjujući sumu od 4,8 milijardi dinara.Dalje, ovde se često uzimaju opštine kao loši primeri, odnosno lokalne samouprave i mislim da je to prenaglašeno. Treba prenaglasiti dobre opštine, dobre gradove. Mislim da će to bolje da odjekne i prema građanstvu i prema onima koji rukovode lokalnim samoupravama. Zato mislim, da kažem, dobri primeri treba što jače da budu eksponirani, da budu u javnosti, da budu prisutni.Ja dolazim iz jedne opštine, gde dugo funkcionišem i gde mislim da korektno radimo svoj deo posla, jer smo radili, mislim da je i danas tako. Navešću nešto od primera. To je opština Koceljeva.

su prve ili druge u Mačvanskom okrugu, možda u 30% u gornjoj granici opština u Srbiji su visine plata. Učešće plata u budžetu je između 17% i 19%. Izvoz iz opštine Koceljeva je 2:1. Znači, izvozi se dva puta više nego što se uvozi. Privreda sva dobro radi i reinvestira.Dalje, imaju nove investicije. nove investicije. Ti investitori koji su došli, koji investiraju tamo, lokalna samouprava ih je dovela, Vlada je podržala i svaka čast, i jedna i druga fabrika treba uskoro da počnu da rade i da zaposle nove radnike. Nikom ništa ne dugujemo. Ali, ovu opštinu i neke druge muče neki drugi problemi. To je zakon iz 1991. godine. Dugačak je naziv, to je Zakon o načinu i uslovima povraćaja priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskaciji zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.Tu mnoge opštine nisu završile taj deo posla. Nije to zavisilo od opština. Opština obično nema dovoljno zemljišta da se vrati ranijim vlasnicima, pa ako nema zemljišta, onda opštine iz svojih budžeta to plaćaju. Mnoge opštine to plaćaju i to je ozbiljan procenat. Taj procenat se kreće, kako koja godina, od 2,5 do 10% godišnjeg budžeta. Mislim da su opštine tu najmanje krive što se pre 63 godine, ako sam dobro sračunao, što je ta nepravda urađena tih godina, a lokal tu ispašta. Mislim da bi to trebalo da bude solidarno, kao što je restitucija.Da li će to biti kompenzirano kroz neke nove zakone, u smislu da se pojedinim lokalnim samoupravama pomognu te specifične stvari koje se dešavaju na terenu, a gde oni jednostavno nisu krivci zbog toga? Jednostavno, zakon koji je donet 1991. godine tera lokalnu samoupravu da plaća nedostajući deo zemljišta.Ovde se najavljuju i novi zakoni o lokalnoj samoupravi i finansiranju. Mislim da tu treba imati u vidu sve ono što je bitno za lokalnu samoupravu. Konsultovati gradove i opštine, mislim da bez njih zakon neće da bude dobar, pogotovo u okviru Stalne konferencije gradova i opština. Mislim da oni to rade dobro i da sublimiraju potrebe i gradova i opština. Do sada su se pokazali kao dobar partner Vladi i mislim da njihove dobre usluge treba koristiti.Ono koristiti.Ono što je po meni najbitnije, a mislim verovatno i po drugima, da razvojne komponente, znači razvoj privrede, razvoj privrede, zapošljavanje, to donosi nešto gde i lokal i ova država mogu da rastu, inače, bez toga jednostavno nije moguće.Ja hoću na još nešto da ukažem. Ovo su sve neke moje dobre namere, ne kritika, nego neka moja razmišljanja, iskustveno i ono što se dešava na terenu, a to je da, recimo, porez na imovinu u pretežno poljoprivrednim opštinama. Tamo imamo staro stanovništvo koje dobrim delom živi od poljoprivrednih penzija. Te penzije su niske, male, itd.

te opštine nalaze u dosta teškoj i komplikovanoj situaciji da izvrše tu naplatu, jer jednostavno postoji ta nepokretnost, koja vredi određeni iznos, gde je procenat poreza na imovinu taj i koji treba naplatiti, ali je pitanje da li ti ljudi koji žive tu mogu to i da plate?Dalje, imamo nepravilnosti, po mom ličnom razmišljanju, to je finansiranje obrazovanja, a tu mislim na osnovno i na srednje obrazovanje. Ortačka kobila nigde se nije pokazala dobro, ni u duplom finansiranju srednjeg i osnovnog obrazovanja. Ako se sa centralnog nivoa finansiraju a sa lokalnog nivoa finansiraju materijalni troškovi, mislim da ta udvojenost jednostavno ne donosi dobro i to ne funkcioniše u najboljoj meri. Zato je moj predlog da kod osnovnog obrazovanja i srednjeg obrazovanja finansiranje treba da ide sa jednog mesta, da li je to Republika, da li je to lokal, ali sa jednog mesta. Mislim da izbor rukovodioca u osnovnom i srednjem obrazovanju jednostavno mora da bude jednostavniji i onaj koji daje sredstva mora da ima veću ulogu i u rukovođenju. Mislim da u izboru direktora osnovnih i srednjih škola imamo veliko samoupravljanje.Zaključno, ono što je vidljivo i što treba uraditi jeste da novi zakon o lokalnoj samoupravi i finansiranju lokalne samouprave treba da bude odraz realnih potreba gradova i opština, njenih građana, a po meni privrednog razvoja. Ono što se dešava na terenu, Ono što se dešava na terenu, mada to nije osnovni posao lokalnih samouprava, ali to jeste nešto osnovno od čega se živi, a to je privredni razvoj. Ako imamo privredni razvoj, imamo bolji život. Ako imamo dobru privredu, sve je okačeno, sav javni sektor je okačen.Još jednom ću da ponovim da bi bilo dobro, ako je moguće, da se izjednače procenti poreza na zarade, što se tiče opština i gradova, ako je to moguće, u ovoj fazi rada Skupštine. Mislim da bi to bilo pošteno i prema opštinama i gradovima i prema građanima Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Pre nego što nastavimo sa radom, poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić.

angažovanje nestranačkih stručnjaka na ministarskim pozicijama, ali nije zgoreg napomenuti da ne bi bili ni prvi ni poslednji vanstranački stručnjak koji je u Vladu došao, vrlo brzo iz nje otišao ne uspevši da realizuje ni deo svog programa koji je proistekao struke.Skupština AP Vojvodine ovih dana usvojila je Deklaraciju „Jaka obnovljena regionalna politika za sve regije nakon 2020. godine“. Ta deklaracija proklamuje slična načela kao Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. U njoj se navodi da će se odluke donositi bliže građanima, da su regioni i lokalni entiteti odgovorni za izradu i implementaciju strategije razvoja i pružanja usluga građanima i da u tome treba da imaju široki stepen autonomije, da je preduslov za postizanje dobrih rezultata raspolaganje dovoljnim finansijskim sredstvima. To su evropska načela na koja se Srbija u uređenju lokalne samouprave obavezala, i to je usvojio Pokrajinski parlament u kome je ista parlamentarna većina.U obrazloženju predloženih izmena Vlada je u suštini navela sledeće razloge za preraspodelu poreza na zarade: da je prema rečima Fiskalnog saveta, već i zakon iz 2006. godine, po kojima je lokalnim samoupravama opredeljeno svega 40% poreza na zarade, bio relativno darežljiv, pa se zaključuje da je zakon iz 2011. godine duplo darežljiviji; da je postojeća preraspodela poreza na zarade u korist lokala doprinela problemu fiskalnog deficita od 1,1% BDP; da povećanjem udela lokalnih samouprava u porezu na zarade iz 2011. godine nije propraćeno povećanje njihovih nadležnosti i da su lokalne samouprave povećanje prihoda po osnovu većeg učešća u porezu na zarade iskoristili za povećanje troškova zarada, a da su kapitalne investicije smanjene; i da nije u modernoj evropskoj praksi da porez na zarade dominantno pripada lokalu.U pogledu darežljivosti centralnog nivoa vlasti prema lokalnim samoupravama korisno je reći da je učešće lokalnih samouprava, to je ovde već spominjano, u javnim prihodima u kontinuiranom padu od 2012. godine sa 17,7 na 11,7 u 2015. u 2015. godini. Evropski prosek je 31,6%. Od svih 28 država Evropske unije samo četiri države izdvajaju manji procenat ukupnih javnih prihoda – Malta, Kipar, Irska i Grčka.U pogledu uticaja preraspodele poreza na zarade na fiskalni deficit, od 2006. do 2011. godine, dok je upola manje poreza na zarade pripadalo lokalu, fiskalni deficit je rastao. Nakon 2011. godine kada se preraspodela menja duplo u korist lokala, fiskalni deficit je porastao samo 2012. godine, a nakon toga je u kontinuiranom padu. Zato sumnjamo u stav Vlade da je preraspodela poreza na zarade glavni uzrok fiskalnog deficita i sumnjamo da se fiskalni deficit rešava baš ovim.Mi ovim.Mi ovde sve vreme raspravljamo o tome kako će lokalne i centralne vlasti preraspodeliti 40 miliona evra, a da istovremeno imamo RTB Bor koji je za kapitalne investicije potrošio 450 miliona evra, a rezultat tih investicija je 300 miliona evra gubitka za dve i po godine. Ponoviću, sa jedne strane imamo 40 miliona evra, a sa druge strane imamo 450 plus 300. MMF-u smeta ovih 40, a ne smeta ovih 750. To je jako čudna argumentacija.U suštini Vlada nam mora pružiti ozbiljna i argumentovana uveravanja da se fiskalni deficit zaista nikako drugačije nije mogao rešiti. Recimo, smanjenjem subvencija ER Srbiji, koja je imala slični iznos kao ovaj o kojem pričamo već dva dana.Nadalje, povećanje udela lokalnih samouprava u porezu na zarade iz 2011. godine jeste propraćeno nekim povećanjem njihovih nadležnosti. Na njih su preneti određeni poslovi brige o domovima zdravlja, vanrednim situacijama, apotekama i, konačno, uvedena je komunalna policija. Nemojmo molim vas smanjivati sredstva komunalnoj policiji, jer oni su već dovoljno nervozni.U

isti trendovi obeleženi su i na republičkom nivou. Nominalni troškovi zarada republičkog budžeta povećani su 28%, kapitalni rashodi smanjeni su 22%. Ovo su podaci Fiskalnog saveta.Na lokalnom lokalnom nivou kapitalni rashodi su, u periodu od 2008. do 2015. godine, nominalno pali za 20%, realno za 50%, troškovi za zaposlene porasli su 25%. Dakle, slični su procenti, tu smo negde 20, 25, 28. Dakle, isti trend na Republici, kao i na lokalu. Govorim o periodu 2008. – 2014. godina. Dakle, troškovi zarada rastu, kapitalne investicije padaju, nevezano za to ko dobija veći udeo od poreza na zarade, jer ovi trendovi nisu menjani ni na jednom nivou kada je raspodela okrenuta duplo u korist lokala 2011. tome, nominalne zarade na republičkom budžetu pet puta su veće od nominalnih zarada svih gradova i opština zajedno, a najmanje zaposlenih u javnom sektoru imaju upravo lokalne samouprave, a najviše Vlada i njena ministarstva. Posledice nedovoljnog investiranja u dužem vremenskom periodu su loš kvalitet i nedovoljna dostupnost komunalnih usluga, čak i najosnovnijih, a da ne spominjem ulaganja u kulturu. Ja ću vam reći, u Novom Sadu sat na Petrovaradinskoj tvrđavi više od 50 godina je imao pokvaren mehanizam za zvono, više od 50 godina. Mnogi od nas za života nisu čuli da taj sat može da zvoni.Kolega je spomenuo da je svega 70% centralno kontrolisanih vodovodnih sistema u centralnoj Srbiji ispravno. U Vojvodini svega 16. Zrenjanin vodu nema godinama. Zrenjanin ispravnu vodu nema godinama, ali zato ima „Dane piva“ za čije održavanje lokalna vlast uzima kredit. Istina, građani to masovno posete, ali pitanje je šta bi građani radili kada bi im lokalne finansije bile transparentno predstavljene.Veliki broj lokalnih samouprava preuzimao je obaveze bez prethodnog obezbeđivanja sredstava za njihovo namirenje. Budžetirani prihodi su planirani nerealno visoko kako bi se u njih upakovali željeni rashodi pre svega za zaposlene. Posledice su promašaji od i po 35% na prihodnoj strani u vidu neispunjenja plana prihoda. U tržišnoj privredi kada menadžer ovoliko promašuje u planiranju on gubi poverenje menadžmenta i akcionara, on gubi posao.Kašnjenje lokalnih samouprava u podmirivanju obaveza prema podacima Fiskalnog saveta su oko 10 milijardi dinara, pri čemu opet prema informacijama Fiskalnog saveta Republika nema konsolidovane podatke o tome. Ja sad pitam nisu li zbog svega ovoga lokalne samouprave u nekoj vrsti dužničkog i podređenog statusa prema Republici Srbiji, pa zbog toga ćute i ne bune se? Ne toleriše im se svašta pa i zbog toga ćute i ne bune pogledu modernih evropskih praksi postoje suprotna rešenja na koja mislim da se vredi ugledati. U Danskoj prihodi od poreza na dohodak ekskluzivno pripadaju lokalnim vlastima i predstavljaju 70% ukupnih prihoda lokalnih vlasti. Slična je situacija i u Švedskoj gde porez na dohodak čini 70% prihoda okružnog budžeta sa kojim se distribuira opštinama. U Finskoj lokalne samouprave kroz opštinske poreske prihode, iz sopstvenih poslovnih prihoda, finansiraju 85% svojih rashoda. Mislim da to govori dovoljno o stepenu slobode tih lokalnih samouprava, jasno je iz kog evropskog područja te zemlje dolaze. Mi volimo da se ugledamo na radnu etiku skandinavskih zemalja, jel?Još par dodatnih komentara, ovo istinski doprinosi centralizaciji, jer gde je novac tamo se donose odluke, tamo je moć. Moć se sada koncentriše dodatno na republičkom nivou, stvaraju se uslovi za disciplinovanje lokalnih samouprava, jer će Republika kroz kompenzacione mere preuzeti na sebe dodatne ingerencije kroz diskreciono pravo da selektivno i kako kaže Fiskalni savet netransparentno i neobjektivno odlučuje gde će finansijski pomagati.I konačno da zaključim, ključni problemi u finansiranju lokalnih samouprava, neefikasna javna preduzeća, loš budžetski proces, veštačko naduvavanje prihodnih strana planiranih budžeta, neplansko preduzimanje obaveza i posledični pritisci na republički budžet, visoki troškovi zarada i nizak nivo kapitalnih investicija kao posledice, to su problemi koji će ostati nerešeni i produbiće se predloženim udarom na lokalne budžet. Mislim da je potrebno mnogo više kako bi se ovi problemi rešili pre nego što se novac prosto prebaci iz lokalnog u republički nivo koji je jednako opterećen istim problemima, pet puta većim ukupnim zaradama, sličnim padom kapitalnih investicija i jednako neefikasnim javnim preduzećima. Hvala.

šta je tim dobijeno, šta je sa tim izgubljeno i mislim da bi došli na to da je mnogo više dobijeno i za građane Srbije, za budžet Republike Srbije, za aerodrom „Nikola Tesla“, nego što je izgubljeno, ali mogli smo i da ugasimo JAT pa da raspustimo sve te ljude, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo da radimo.Što se tiče ovoga ovde, to je kritičan udar na budžete lokalnih samouprava, ozbiljno se ovde ugrožavaju njihovi, kako će oni funkcionisati. Moglo je da se uzme sa neke druge strane, sa puno strana državne uprave koja se već tokom tokom prethodne dve godine prilično racionalizovala. Ja sam sigurna da vi to znate. Hoću da vam kažem da su procene Ministarstva finansija koje su mi stigle, da je u odnosu na planiran rast prihoda od poreza na zarade i u odnosu na to koliko lokal u proseku gubi što je 2,3% da će razlika u stvari biti između 0% i 2% u korist lokalnih samouprava. Tako da ili neće izgubiti ništa u odnosu na realne brojeve ili će neke lokalne samouprave dobiti plus 2%. Hvala vam. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministar, na početku svog izlaganja želim da vam se zahvalim što ste

u zakonima svoje države, onda je to dobro, ali kada je kritika sama tu radi sebe, sama tu radi svoje političke promocije, kao da se izbori nisu završili pre nekoliko meseci, kao da građani pre nekoliko meseci nisu rekli i na lokalu, a govorim o finansiranju lokalnih samouprava, kao da građani nisu tada rekli koga žele, kao da građani nisu tada dali svoj sud o tome kako su neki vodili lokalne samouprave širom Srbije i danas se gle čuda, čude ta gospoda kako to 90% opština vodi SNS.Dolazim sa opštine Stari Grad u Beogradu. Na toj opštini imamo Sportski centar „Milan Gale Muškatirović“. „Milan Gale Muškatirović“. To je sportski centar u kome su generacije nas sa Starog Grada iz Beograda odrastale i provodile vreme, godinama je u gubicima. Siguran sam da ste i vi sa tim veoma dobro upoznati.Ono što moram danas da kažem, radi građana Srbije, radi interesa građana Srbije i radi, evo govorili smo o finansiranju lokalnih samouprava, kako su neki trošili taj novac i kako troše i dan danas na ovoj opštini, to je da je 2014. godine plaćana logotip 23.000 evra. Samo jednoj firmi je dato za grafički dizajn 23.000 evra. Gubitak sportskog centra u 2014. godini bio je više od 58 miliona dinara. Onda Onda neko govori o bebama, starima, nemoćnima.Hajde da te silne milione dinara ne bacamo uzalud, da Sportski centar „Milan Gale Muškatirović“ ne uzima 50.000 evra kredit da bi kupovao glasove na ovoj opštini i da konačno stanemo sa konkretnim pravim rezultatima pred građane i da na osnovu tih pravih i konkretnih rezultata tražimo podršku, a ne kupovinom glasova.Takođe,

miliona dinara da se unapredi imidž funkcionera jedne opštine. Ko god da je na vlasti u toj opštini, odmah bi to osudio. Čiji god funkcioneri, ove ili one stranke, potpuno je svejedno, četiri miliona dinara smo mogli da usmerimo baš za decu, baš za decu školskog uzrasta, za bebe, za stare, za nemoćne, za one kojima mnogo toga fali da bi pristojnije i bolje živeli. Koliko su neki brinuli o tim lokalnim samoupravama i vi ste rekli, ljudi nemaju vodu u ljudi nemaju vodu u 21. veku. Svaku noć im je isključena voda.Moj prethodnih je rekao, pozdravio je to da imamo nestranačke ministre u Vladi, to je dobro, je postavio jedno pitanje – da li će i ministarka Ana Brnabić otići tako brzo iz ove Vlade. Svakako neće otići brzo iz ove Vlade, uveren sam u to, kao što je vaš predsednik pobegao iz Amerike ne plativši porez od milion evra. Svakako neće otići iz Vlade. Svakako niko neće otići iz ove Vlade zato što vi to želite. Iz Vlade se odlazi na izborima, kada građani to kažu.Za

niste bili na vlasti 10, 15, 20 godina. Kao da za tih 10, 15, 20 godina niste imali priliku da uradite tako sjajne stvari i da tako dobro raspolažete sa budžetima kao što ste imali priliku. bili su građani pravedni, imali ste svoju šansu, prokockali ste je, pustite neke nove ljude da vode Srbiju, da vode lokalne samouprave u Srbiji i da naravno ostvare one rezultate koje građani od njih očekuju. Hvala.

na izborima na toj opštini.Ono što smo malopre čuli od mog kolege koji je govorio pre mene apsolutno nije istina. Dakle, to je ste opština koja je danas kažnjena, od strane onih koji vode i Grad Beograd i Vladu Republike Srbije, time što su opštini Stari Grad oduzeti prihodi, time što je poslovni prostor prešao sa opštine na grad, time oni ne mogu više da finansiraju potrebe građana koje su finansirali do sada, time su onemogućeni mnogi programi koji su postojali do sada. 300 miliona dinara je zakinut budžet Starog Grada u poslednjih godinu dana od strane Grada Beograda, samo zato što opštinu Stari Grad vodi DS.Podsetiću vas DS.Podsetiću vas samo, na gerento domaćice. Podsetiću vas samo na odnos prema penzionerima kojima su neustavno smanjene penzije. Podsetiću vas samo na računare za najtalentovanije učenike. Podsetiću vas samo na stipendije. Podsetiću vas samo na korišćenje sportsko-rekreativnog centra za građane Starog Grada i podsetiću vas takođe na još jednu stvar, a to je davljenje te opštine od strane stranke koja je na vlasti samo zato što je tu do nogu potučena

ostvareni više nego dobri rezultati preko 32%. Srpska napredna stranka je imala nešto oko 20% i mislim da je to zapravo osveta jednoj opštini koja savršeno funkcioniše. Zahvaljujem.

za reč da repliciram mom prethodniku.Pa, vi ste na tim prethodnim izborima dobili duplo manje glasova nego na onima pre i ne znam koga ste to potukli do nogu. Tačnije, ne znam ni da li ste vi uopšte učestvovali na tim izborima. Ta izborna lista se nije zvala DS, nego čuvari ne znam čega i ne znam koga. Od koga ste vi čuvali opštinu Stari Grad? Pa samo od vaših deset prstiju ta opština treba da se čuva.Nemojte više da krečite poslovni prostor, pa to je ono što vas boli. Ne mogu više kumovi, prijatelji, rođaci, šurnjaje da ulaze u poslovni prostor da kreče, da otimaju, da stiču bogatstvo na leđima i grbači građana Starog Grada. To više ne može.Ne može više da se letuje na Maldivima, a na račun opštine Stari Grad i krečenja poslovnog prostora. Meni je mnogo žao.Takođe, ja ne bi nikada sebi dao za pravo, bez obzira da li sutra bio poslanik opozicije ili vlasti, da ocenjujem ustavnost nečega u jednoj zemlji, ali vi ste legalisti, navodno. U jednoj zemlji postoje institucije i te institucije imaju jasno određena ovlašćenja. Vi niste Ustavni sud, gospodine. Vi određujete šta je ustavno, a šta nije. Ono što se vama sviđa to je ustavno, ono što vam se ne sviđa nije ustavno.Zakon nije tu da bi se dopadao meni ili vama, nego da bi važio za sve građane podjednako. Ako važi za sve podjednako, onda će biti prilike da vidimo šta će da se dešava sa onim funkcionerima koji danas vode tu opštinu Stari Grad i videćete na sledećim izborima, za koje neće da prođe tako mnogo vremena,

Vas nije spomenuo, a za poslaničku grupu i vašeg predsednika može da se javi samo ovlašćeni. To je kolega Stevanović ili predsednik poslaničke grupe. To su uslovi na osnovu kojih možete da se javite